Kohalolijaks on registreerunud 13 Riigikogu liiget, puudub 88.Tänases infotunnis osalevad järgmised valitsuse liikmed: peaminister Kaja Kallas, sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo ja välisminister Margus Tsahkna. Meie infotunni reeglid on ikka samasugused nagu ka varasematel kordadel. Riigikogu liige võib registreeruda ainult ühe küsimuse esitamiseks. Küsimuse esitamiseks on aega kaks minutit, vastamiseks on aega kolm minutit. Lisaks saab Riigikogu liige võimaluse ühe [täpsustava] küsimuse [küsimiseks] ja üks Riigikogu liige saab võimaluse lisaküsimuse esitamiseks. Aga asume tänaste küsimuste juurde, neid on meil kokku üheksa. Esimene küsimus on peaminister Kaja Kallasele, küsib Riigikogu liige Vadim Belobrovtsev ja teema on olukord majanduses. Vadim Belobrovtsev, palun! Aitäh! Lugupeetud peaminister! Möödunud kuul käisid Eestis visiidil Rahvusvahelise Valuutafondi ehk IMF‑i esindajad, kes muu seas analüüsisid meie riigi majanduse olukorda. Paar päeva tagasi avaldati Eesti meedias uudis, mille järgi me oleme ainus Euroopa riik, kus majandus tänavu ei kasva. Euroalal tervikuna prognoosib IMF käesolevaks aastaks majanduskasvu 0,8%, aga Eesti vastav näitaja on –0,5%. Pange tähele, Eesti on terves Euroopas ainuke riik, kellele IMF ennustab majanduslangust. Näiteks, rääkides meie naabritest, Soomele prognoositakse tänavu majanduskasvu 0,4%, Lätile 1,7% ja Leedule 2,2%. Mõnele Euroopa riigile prognoositakse samal ajal lausa 5%‑list või Küll aga on Eesti euroala eesotsas oma hinnakasvu näitajaga: meile prognoositakse 4,2%‑list inflatsiooni. Sellest kõrgemad näitajad on vaid kahes riigis: Andorras ja Islandil. Tahakski teada, lugupeetud proua minister, mis üldse toimub. Kuhu poole liigub meie majandus? Kas valitsus näeb praegu tekkinud olukorras probleemi ja tunneb selle pärast muret või mitte? Kui mitte, siis miks, ja kui tunneb, siis mida plaanitakse lähiajal ette võtta, et seda kahetsusväärset olukorda ikkagi muuta? Aitäh!

kõige suurem. Aga see pole oluline, oluline on võrdlusbaas. Osa majanduslangusest tuleb kõrgest võrdlusbaasist, mis meil oli ja mille me saavutasime 2021. aastal.Nüüd, meil on tegelikult

ekspordipartnereid väljaspool Põhjamaid, et nende portfelli mitmekesistada. Kõikidel piirkondadel ei lähe nii halvasti, kui Põhjamaade majandusel hetkel läheb. Teiseks on positiivne see, et kuue kuu euribor on langenud. Meie majandus on olnud väga turupõhine

Aga mul on lisaküsimus enam-vähem samal teemal. Needsamad Rahvusvahelise Valuutafondi esindajad, kes Eestis visiidil käisid, andsid mõista, et Eesti praegune majanduslangus ei ole pelgalt majandustsükli eripära – nagu te mainisite, 2021. oli meil päris suur tõus –, vaid näha on palju sügavamaid probleeme. "Eesti on viimase kahe aasta jooksul kaotanud märkimisväärse ekspordi turuosa, kuid probleemid algasid juba varem. Väline konkurentsivõime hakkas halvenema varsti pärast üleilmset finantskriisi ning tootlikkuse kasv ei suutnud kohati reaalse vahetuskursi kallinemisega sammu pidada. Viimased šokid on seda suundumust ainult süvendanud," tsiteerib Delfi Ärileht Esiteks küsin, kumb kahest väljendist, mille autor on üks teie eelkäijatest peaministri- ja Reformierakonna esimehe ametis, kirjeldab paremini tänast olukorda Eesti majanduses: "Kui see on kriis ja krahh, siis ainult sellises kriisis ja krahhis ma tahaksingi elada" või "Viime Eesti 15 aastaga viie rikkaima Euroopa riigi hulka". Ja palju tõsisem küsimus: kas te olete nõus IMF‑i arvamusega, et probleemid on hästi sügavad, ja kas valitsusel on olemas plaan, kuidas need probleemid lahendada

sinna me oleme täiendavalt raha suunanud. Just täna avatakse rakendusuuringute keskus, mille [rajamise] meie valitsus otsustas just selle jaoks, et aidata ettevõtetel innoveerida. Sellest tuleb tegelikult suurem lisandväärtus

Igal juhul ma olen ettevõtjatele väga tänulik, et nad on nii paindlikud.Mida riik saab teha? Esiteks, me töötame selle nimel, et energiakulu veelgi alla tuua. Mul on hea meel tõdeda, et 2023. aasta teisel poolaastal oli Eesti kodutarbija keskmine elektri hind

istungi juhataja! Lugupeetud peaminister! Rahandusministeerium sõlmis 400 miljoni euro suuruse laenulepingu. [See raha] peaks minema majanduse toetamiseks. Selgitage palun, millele see raha täpselt kulub ja millist efekti kavatsete saavutada.

miljardi euro eest. Te olete ise siin riigieelarvet menetlenud ja näinud, kuhu need investeeringud lähevad. Need lähevad taristusse, need lähevad kaitsesse, need lähevad ka erinevatesse

Täpselt nii on. Ei ole nii, et me võtame laenu mingiks konkreetseks asjaks, vaid me võtame laenu kulude katmiseks. Aga peaks olema nii, et laenu võetakse ainult investeeringuteks, mitte jooksvate kulude katteks, nii nagu on ka perekonnas, et krediitkaardiga igapäevaste [ostude] eest tegelikult

ja saame teha maksumaksja rahaga hoopis midagi vajalikumat kui ainult laenuintresside tasumine. Suur Suur tänu! Lõpetan meie tänase esimese küsimuse käsitlemise. Tänane teine küsimus on samuti peaminister Kaja Kallasele, küsib Riigikogu liige Helir-Valdor Seeder ning teema on valimislubadused ja kokkulepete täitmine. Helir-Valdor Seeder, palun!

majandusliku kindlustundetuse ja maksusõja kohta, mille te olete Eesti rahva vastu kuulutanud, ma küsin siiski sisejulgeoleku kohta, millega te ka väga tegeleda ei taha. Nimelt, te olete koalitsioonileppes kokku leppinud, et töötate välja õigusliku raamistiku Vene ja Valgevene kodanike hääleõiguse peatamiseks kohalikel valimistel põhiseadust muutmata. Tänaseks on valmis ekspertiis, mis ütleb, et see ei ole võimalik, ja ma ei tea ühtegi eksperti, kes oleks öelnud, et seda oleks mõistlik või isegi võimalik teostada ilma põhiseadust muutmata. Nüüd, lahendused on ometigi olemas, kui on poliitilist tahet:

Aga kahetsusväärselt peab tõdema, et rohkem kui aasta jooksul ei ole mitte midagi juhtunud, mitte mingisugust algatust ei ole valitsuselt tulnud. Ma olen võtnud kokku kõikide erakondade esindajate nõupidamised Riigikogu tasemel, ja koalitsioonierakonnad vaikivad saladuslikult.Mu küsimus on – te olete siin tagasi lükanud ka Isamaa erinevad algatused, need ei ole leidnud toetust miks ei ole valitsus rohkem kui aasta jooksul midagi ette võtnud. Milline võiks siis olla teie lahendus ja millal võiks oodata valitsuselt mingisugust algatust? Või on see koalitsiooni kokkulepitu lihtsalt

koalitsioonilepingus on meil kokku lepitud, et me läheme agressorriikide kodanike valimisõigust peatama ilma põhiseadust muutmata, [täpsemalt,] et me teeme analüüsid ja juhul, kui see on ilma põhiseadust muutmata võimalik, siis me seda teeme. Need analüüsid said

Nüüd, loomulikult, kui Riigikogu enamuse tahe on muuta Venemaa Föderatsiooni ja Valgevene kodanike valimisõigust, siis saab seda teha, muutes põhiseadust vastavalt põhiseadusele Riigikogu poolt

Aitäh! Auväärt peaminister! Seda ma kartsingi, et te püüate vastutust abstraktselt kuhugi mujale veeretada. Kõigepealt täpsustused. Ei ole nii, et on kaks juristi ja kolm arvamust. Seni on jõudnud olukord nii kaugele, et kõik juristid on seda meelt, et teie koalitsioonileppes kokkulepitu ei ole võimalik lahendus. Mina ei ole kuulnud ekspertidest, kes arvavad, et see on mõistlik lahendus, seda ei arva ei president, õiguskantsler ega keegi kolmas-neljas. Siin ei ole mingeid eriarvamusi.

kui selleks on vähemalt 21 Riigikogu liikme allkiri. Riigikogus on ainult üks fraktsioon – see on Reformierakonna fraktsioon –, kellel on rohkem kui 21 liiget. Nii et teie olete see kandev jõud, aga teil puudub tegelikult tahe.Ma veel kord küsin üle – ise te ei tee, ära te ei lähe, teistel ka ei lase teha –, milline on lahendus. Ma võin öelda: Isamaa on valmis kompromissideks. Me ei pea tingimata saavutama seda, et meie ettepanek leiab heakskiidu, me oleme valmis kompromissideks. Aga kusagilt peab alustama ja vaat seda algatust koalitsiooni poolelt ei tule, eelkõige vaikib Reformierakond. Te olete Reformierakonna esimees, palun vastake. Aitäh!

kõigepealt püütakse leida kokkulepped koalitsiooni sees. See puudutab siis valimisõigust. Fakt on see, et kui meil olid koalitsioonikõnelused, siis meil oli väga tuline debatt selle üle, ja kokkulepe on see, et kui on võimalik põhiseadust muutmata seda teha, siis on meie koalitsioonipartnerid sellega nõus. Kui president ja õiguskantsler on öelnud, et selliselt seda teha ei saa, siis peaks olema uus kokkulepe, et hakata põhiseadust muutma. Ma ei jõudnud eelmisele küsimusele vastates

vaadata Riigikogu poolt põhiseaduse muutmist ja need tähtajad kokku lüüa, siis on väga kaheldav, et seda saab tegelikult järgmisteks kohalikeks valimisteks teha. Nüüd teine asi. Te ütlesite, et te olete väga valmis

paari aastaga sisse tulnud pagulase staatuse all, lisaks sellele kümned tuhanded töörändega. Ja te ei taha mitte midagi teha, et nad siin kuidagi ka eesti keelt õpiksid. See kõik on ju venestamine, mis te teete. Aga kui rääkida valimislubadustest ja valimislubaduste täitmisest, siis üks kindel lubadus oli, et

ettevõtted ei ole need, kes on käpardid ja asja tuksi keeranud, vaid valitsus on see, kes on asja tuksi keeranud? Kui te ei saa sellest aru, siis te ei saa oma rollist aru. Ma lihtsalt küsin: millal te ära lähete sellest ametist, et tuleks keegi, kes saab aru?

oleme otsuse vastu võtnud, on toonud kaasa selle, et eesti keelt õpitakse rohkem, on rohkem soovi seda kasutada ja järjest rohkem inimesi Eestis tegelikult mõistab, et ilma eesti keeleta Eestis hakkama ei saa.Mis puudutab majandust, siis

Lugupeetud peaminister, teie aeg on läbi. Ma lõpetan meie tänase teise küsimuse käsitlemise. Liigume edasi kolmanda küsimuse juurde, mis on samuti peaminister Kaja Kallasele. Küsib Riigikogu liige Helle-Moonika Helme ja teema on olukord riigis. Helle-Moonika Helme, palun! Aitäh! Vaat isadest rääkides, ühe raamatu toimetamineversuskommunistliku partei kõrge funktsionäär, kes Siim Kallas ju ometi oli – no siin ei ole midagi rääkida. Aga just umbusaldasime haridus- ja teadusminister Kristina Kallast. Koalitsiooni häältega jäi ta seekord ametisse, aga fakt on, et tema haldusalas käriseb, üks fopaa teise otsa. Eesti maakoolid lähevad kinni, e‑eksamite katsetamine tekitas tohutu segaduse ja kukkus läbi, ja mis nüüd kõige hullem: eestikeelsele haridusele üleminekuga, nagu "Täistunni" saates lõpuks ometi avalikult välja öeldi, eesti lapsed venestatakse. Aga Kristina Kallasel jääb veel õigust ülegi! Ta lihtsalt

Valitsus on tegutsenud kas selle nimel või pole midagi teinud, et see nii ei läheks, et igasugu muulasi tulvab igapäevaselt Eestisse. Need 90 000 venekeelset Ukraina põgenikku on ju teatanud, et nad jäävad Eestisse. See on fakt.

aegu. Kas Kaja Kallase juhitav valitsus kavatseb antud kursil jätkata ja kunagi ka selle eest vastutada, mida ta on teinud nende aastate jooksul? Esiteks, minu isa pole olnud kommunistlikus parteis kõrge funktsionäär, ilmselt te ajate ta Andrus Ansipiga sassi. Aga see on täiesti eraldi teema.Mis

inimesed eesti keelt rääkima. Nüüd, Kristina Kallas on olnud väga tugev just selles mõttes, et erinevad koolid on ju küsinud erandeid ja ta on öelnud väga selgelt, et mingeid erandeid me ei tee, vaid [koolid] peavad ikkagi tegema pingutusi, et

tehtud. Nüüd teete nii, et tegelikult venestate eesti rahva ära. See on äärmiselt käpardlik.Aga räägime rahast. Riigiasutused kulutavad miljoneid, et osta kommunikatsiooniteenuseid. 4,6 miljonit eurot on näiteks ühel ministeeriumil ja Harno ostab 340 000 eest rohepropagandat. Kogu see ajupesu tuleb ju tegelikult maksumaksja arvelt, sotsiaalteenuste tagamise ning politseinike, päästjate ja õpetajate palkade arvelt. Lihtsalt selleks, et tellida mingit apokalüptilist maailmalõpu propagandat. Kas te olete mõelnud, et põhiline kokkuhoid võiks tulla tõepoolest selle mõttetu ja nõmeda ideoloogilise propaganda pealt? Ei ole ju mõistlik propagandaga teeauke lappida.

ja neile jätkuvalt kinnitada, et kõik on hästi, me pole kunagi paremini elanud kui praegu ja sinikad käivad hea elu, demokraatia ja vabaduste juurde.Lisaks, majandusest rääkides, avalikkusesse on ilmunud info, et 2024. aastal on Eesti ainuke negatiivse majanduskasvuga riik Euroopas. Isegi Ukrainas, mida me oma eelarveliste vahenditega, pea

näpuga teie peale. Ma konstateerin fakti, et valitsused, kes on varasemalt olnud nende 32 aasta jooksul, kui me oleme olnud uuesti iseseisvad, ei ole teinud otsust eestikeelsele haridusele üle minna. Jah, see puudutab loomulikult ka Reformierakonna juhitud valitsusi. Mis te mõtlete, et see on mingi üllatus? Ei ole üllatus. Andrus Ansip oli üheksa aastat peaminister ja ei teinud neid otsuseid, aga meie teeme, see on oluline. See on tähtis, et me oleme need otsused ära teinud, me oleme raha eraldanud selle jaoks, me oleme teinud tegevuskava

kes on rahvastikuteadlane, kirjutas artikli, kus ta ütleb kenasti: "Rahvus, mida kaitseb iseseisev riiklik korraldus ja mis kasutab oma kõrgel tasemel arenenud keelt, ei sure välja demograafilistel põhjustel. Seda pole maailmas kaasajal – viimaste sajandite jooksul Ta ütleb väga hästi, et rahvus võib hääbuda siis, kui selle rahvuse esindajad soovivad kuuluda pigem mõnda teise rahvusesse ja ei väärtusta oma rahvust. Näiteks mõni sajand tagasi, kui nii mõnigi eestlane tahtis olla saks,

ma näen, et mu aeg saab kohe otsa. Ja me teeme neid otsuseid veel. Mis puudutab riigieelarvet, siis nii nagu tavapäraselt, augustis me peame eelarve läbirääkimised, septembris esitame selle Riigikogule – kõik on täpselt nii nagu tavaliselt.

eelnev käsitlus. Väga kurb on, kui peaminister ei soovi olla kogu riigi peaminister, vaid hakkab inimesi lahterdama. Vaatamata sellele, et see on kurb, ma arvan, on inimestel siiski hea teada, kuhu lahtrisse nad peaministri silmis kuuluvad.Hiljuti te ütlesite, ma tsiteerin: "Ma võin öelda, et kuskil mujal ei ole inimesed nii kurjad, kui nad on Võrus." Nüüd, kui meile on need kõige kurjemad inimesed teada, oleks, ma arvan, inimeste suhtes aus, kui te

Kas te ütleksite maakondade kaupa, mis see järjekord on? Enne, kui ma lasen teil vastama hakata, on mul teile palve. Ma esitasin üheselt mõistetava küsimuse ja ma viitasin ka allikale – te alati küsite, millisele allikale ma toetun –, sel korral olite allikas teie ise. ise. Kui te ei saa sellele küsimusele vastamisega hakkama, siis öelgegi, et te ei vasta. Siis ma jätan selle skaala teile kingituseks ja koduseks ülesandeks. Aga kui te hakkate rääkima, et tegelikult olen mina kuri või hoopis Jüri Ratas ja Martin Helme ütlesid midagi või tegid midagi, siis siis ma ausalt öeldes ei jää seda vadinat kuulama. Ma palun teil tõesti vastata küsimusele. Aitäh! Ma vastasin ajakirjaniku küsimusele kohtumiste kohta. See ajakirjanik oli ka sellel Võru kohtumisel. Vastab tõele, et kõikide kohtumistega võrreldes

Selge on see, et mina EKRE inimestele ei meeldi, selles ei ole mitte midagi üllatavat. Aga kas ma jätan Võrru minemata selle pärast? Ei jäta. Kas ma jätan kuhugi mujale minemata? Ei jäta.Tõesti, minu üllatuseks on olnud peaministreid, kes ei ole käinud inimestega kohtumas kogu selle aja jooksul, kui nad on peaministrid

lõpetab, siis ta läheb ja ütleb linnapeale, et linnapea on kõnts. Aga ta ei läinud kunagi. Need inimesed tulevad ja ütlevad, mis nad minust arvavad, ja minu meelest on see positiivne, et neil on võimalus seda teha. Jah, mulle soovitatakse ka, et ma ei läheks sellistesse kohtadesse, aga minu meelest just sellepärast, et ma olen kogu Eesti peaminister, pean ma igal pool käima, ka nendes kohtades, kus minusse positiivselt ei suhtuta. Ma käin ja vastan inimeste küsimustele ja teen seda ka edaspidi. Suur Suur tänu! Ma lõpetan meie tänase kolmanda küsimuse käsitlemise. Tänane neljas küsimus on samuti peaminister Kaja Kallasele, küsib Riigikogu liige Anastassia Kovalenko‑Kõlvart ja teema on valitsuse otsused. Anastassia Kovalenko‑Kõlvart, palun! Aitäh! Austatud peaminister! Varsti muutuvad inimesed veelgi kurjemaks, sest valitsus on otsustanud tõsta trahvid kahekordseks. Näiteks parkimistrahvi tuleb maksta 80 eurot, hoiatustrahvi 160 eurot ja mõned trahvid võivad ulatuda lausa 2400 euroni. Valitsus kahjuks enam isegi ei püüa varjata, et trahvide tõstmine on vajalik vaid eelarve täitmiseks – see on lausa seletuskirjas eraldi välja toodud. Üldiselt, kui tullakse selliste algatustega välja, peaks sellele eelnema mõni analüüs, miks on määratud trahvide tõus just sellisel määral, kuidas see mõjutab inimeste käitumist, kas see aitab rikkumisi vähendada. Aga praeguse eelnõu sõnastusest jääb hoopiski mulje, et riik on, vastupidi, huvitatud sellest, et inimesed rikuksid seadust, pargiksid valesti ja kihutaksid tänavatel, et seeläbi eelarvesse rohkem raha laekuks.Kui justiitsminister käis õiguskomisjonis seda tutvustamas, siis ta ütles ka otse välja:

Aga trahvid peaksid olema distsiplineerivad, mitte inimesi vaesusesse lükkama. IMF‑i prognooside järgi on Eesti Euroopas ainus riik, kus majandus langeb, seejuures on meil üks suurimaid hinnatõuse, lisaks kasvab Mul on küsimus: keda te siis üldse plaanite trahvida? Plaanite trahvida inimesi, kellel juba niigi raha pole, ja trahvide suurendamisega karistate inimesi oma läbimõtlemata majandus- ja rahanduspoliitika eest. Aga millist trahvi maksavad valitsuse liikmed selle eest, et te olete oma otsustega Eesti sellisesse majanduslikku seisu viinud? Esiteks, Esiteks, ühiskonnas on kokku lepitud reeglid, reeglid on sätestatud seadustega ja seaduste rikkumise eest on ette nähtud karistused, mis on muu hulgas trahvid. Seadusi ei pea rikkuma. See ei ole kulu, mida kindlasti kindlasti peab [kandma]. Saab käituda seaduskuulekalt, siis trahvi ei tehta ja see pole üldse sinu probleem. Nüüd, minu meelest on sellele väga lihtne lahendus. Ma väga imestan, et te isegi seda ründate.

trahve kaasajastada nii, et need kataksid rohkem kulusid, mis riigil reaalselt on seoses sellega, et inimesed seadusi rikuvad. Trahvimäärad peavad olema tõsiselt võetavad ning süüdlastele mõjuvad. Trahvimäärad on seisnud samal tasemel alates 2001. aastast. Võrdluseks: miinimumpalk on selle ajaga kasvanud kaheksa korda. Kaheksa korda on miinimumpalk 2001. aastal oli miinimumpalk 1600 krooni ehk 102 eurot, 2024. aastal on miinimumpalk

kinni kõik seaduskuulekad maksumaksjad, kes – võib-olla te ei ole tähele pannud – on väga pahased selle pärast, et neilt küsitakse suuremat panust riigieelarvesse. Seetõttu mulle tundub, et ühiskonna mõttes on õiglane, et neid kulusid kannavad rohkem need, kes reaalselt reegleid rikuvad. Esiteks,

tõstetakse ka riigi teenuste hindasid. Varem maksis passi ja ID-kaardi kiirkorras tegemine 45 eurot, nüüd hakkab see maksma 250 eurot. Pea kuuekordne tõus! Kõik riigilõivud tõusevad, kahjuks tõstetakse isegi neid riigilõive, mis on seotud puudega inimeste, laste või eakate toimingutega. Valitsus on vist unustanud, et passi või ID-kaardi taotlemine pole mingi mugavusteenus, vaid kodaniku kohustus, ja riigil on kohustus see teenus mõistliku hinnaga tagada. Seaduse järgi ei tohi riik teenuste pakkumise ja riigilõivude kaudu endale täiendavaid tuluallikaid luua. Mina sügavalt kahtlen, et sellest põhimõttest on lähtutud, eriti arvestades, et ühest seletuskirjast saab lugeda, et automaks, suhkrumaks, riigikaitsemaks, aga ka trahvide ja riigilõivude tõstmine on tulumeede – tulumeede! –, et eelarvepositsiooni parandada. Kuidas saab olla nii, et samal ajal kui riik räägib digitaliseerimisest ja optimeerimisest,

Kujutage ette olukorda, et inimene on kaotanud passi ja tal on vaja kiirkorras välismaale [minna], ta teeb digitaalselt taotluse ära ja peab selle eest maksma 250 eurot. Kui taotletakse nii passi kui ka ID-kaarti, siis peab selle eest maksma 500 eurot. Kas teile ei tundu see natukene küüniline, aga ka amoraalne, et valitsus üritab teenida selliste olukordade ja selliste oluliste riigi teenuste arvelt? Jah,

kulud. Nii ei ole. Riigilõivud on püsinud muutumatuna aastaid ega kata neid kulusid, mis on seotud nende toimingutega. Nüüd, Nüüd, me lähtusime riigilõivude muutmisel ikkagi põhimõttest, et e-teenindust kasutades on isikule lõivud soodsamad. Teiseks, väga oluline on teada, et lastele, vanemaealistele ja puuetega inimestele sätestatakse ID-kaardi läbivaatamise soodusmäär, mis on 20 eurot.

on vaja tagada, et need kohalikele omavalitsustele tehtavad kulud oleksid samuti kaetud riigilõivudega. See on lihtsalt see seis, kus me praegu riigieelarvega oleme. Lõivud ja trahvid on olnud paigal üsna pikka aega, aga nüüd me oleme sunnitud

võrulased ei ole teie peale kõige kurjemad, vaid nemad on teie peale veel rohkem tigedad. Aga ma lähen sellest teemast praegu kaugemale.Ma pean ka ütlema, ära õiendama, et mina ei rünnanud enne teie isa. Mina kiitsin teda selle eest, et ta oskas protsentidega propagandat teha paremini kui tänane valitsus. Kasvuruumi on, ma tõin teda eeskujuks. Protsentidega propaganda tegemises ikkagi täitsa andekad. Te rääkisite, et elu on läinud nii heaks, et trahvid on läinud kaheksa korda odavamaks. Me ei pea ju minema tagasi tsaariaega, me võime minna ka Liivi sõja eelsesse aega, kui eestlased elasid muldonnides. Võrreldes selle ajaga on elu läinud 800 korda

Enne eelmisi Riigikogu valimisi ma küsisin teilt automaksu kohta ja siis te käskisite huultelt lugeda ja kinnitasite, et automaksu ei tule. Ma küsin pärast IMF‑i siin käiku – me teame, kui väga neile meeldib kinnisvaramaks –, kas nemad soovitasid meile ka kinnisvaramaksu. Kas te saate meile kinnitada,

Seda soovitust on tehtud, just sedasama, et maksustage vähem töötamist ja maksustage kõrgemalt vara. Need, kellel juba vara on, on järelikult paremal järjel kui need, kellel vara nii palju hinge taga ei ole. Selliseid ettepanekuid on järjest tehtud. Automaks on ju ka varamaks. See on asi, mille me oleme sunnitud tegema selle jaoks, et ühelt poolt täita riigieelarvet ja teiselt poolt suunata ühiskonda keskkonnaeesmärkide täitmise

Igasuguseid kuulamisi ja ka demonstratsioone on sellega seoses olnud. Muidugi see on keeruline. Palju lihtsam on ikkagi tõsta mõnda olemasolevat maksu, see läheb valutumalt mitte valutult, aga sellega seoses ei ole valu nii suur kui täiesti uue maksu kehtestamisel. Aga praegu meil ei ole plaanis kinnisvaramaksu kehtestada, sellist arutelu meil valitsuskabinetis ei ole. Suur tänu! Lõpetan meie tänase neljanda küsimuse käsitlemise. Enne, kui me asume viienda küsimuse juurde, on mul teadaanne: Riigikogu liige Mart Helme

Järgnevalt tänane viies küsimus. See on välisminister Margus Tsahknale, küsib Riigikogu liige Riina Solman ja teema on sõnumiselgus. Riina Solman, palun! Aitäh, austatud Riigikogu esimees! Lugupeetud välisminister Margus Tsahkna! Eelmisel nädalal toimunud koalitsiooninõukogu istungilt väljudes te ütlesite, et valitsus on kokku leppinud üleväljakärbetes. Teie koalitsioonipartnerid lükkasid Tegu on näiliselt teie erakonna läbiva käekirjaga, et välja kuulutatakse asju, milles tegelikke kokkuleppeid veel pole. Nii on Kristina Kallas teatanud meedias erinevatest projektidest, mida pole veel haridusvaldkonnas välja töötatud, ja vallandanud pressiteate kaudu inimesi. Samamoodi korraldas Tiit Riisalo suurejoonelise majandusplaani tutvustuse, mida aga valitsuses peaministri vastuseisu tõttu mingil põhjusel üldse arutada ei taheta. Riigikogu esimees korraldas Riigikogus maksumaksja raha eest suure aruteluringi, mille tulemeid pole minu teada tänaseni

Väga suure väärtusnihke tegime me selle aasta alguses, kui jõustus abieluvõrdsus. Seda debatti peeti Eestis üle kümne aasta

See, et riigieelarvesse tuleb viia sisse kärped, on paratamatus, sellepärast et kui me vaatame meie majanduslikku seisu, vaatame ka juba varem, eelmiste valitsuste [võetud] püsikulusid ja järgmise aasta prognoosi,

Austatud Riigikogu esimees, aitäh teile! Lugupeetud välisminister! ETV saade "Pealtnägija" on omal ajal uurinud Eesti 200 erakonna kujunemist ja Eesti 200 kaubamärgi all tegutsevate kultuuritegelaste nimevaidlust. "Pealtnägija" saatelõigus osalenud kaubamärgi Eesti 200 omanik kunstnik Kärt Summatavet ja teised Eesti Kultuuri Koja eestvedajad kirjeldasid saatejuhile, kuidas poliitiline erakond proovis otseselt kaaperdada nende 2016. aastast kasutusel olevat kaubamärki. Kultuuriinimesed ei kavatsenud sellega leppida ja kaebasid pahatahtliku kaubamärgivarguse kohtusse. Samal ajal väitsid poliitilise liikumise eestvedajad ajakirjandusele, et nendele ei olnud midagi teada sellest, et Eesti kultuuritegelased on Eesti 200 nime all tegutsenud juba mitu aastat. Tegelikult ulatuvad Eesti 200 kaubamärgi ideestiku kaaperdamise tagamaad

Nüüd me loeme toimuva Eurovisiooni taustal vaidlusest Eestit esindava eurolaulu tantsu kasutamise üle Eesti 200 europarlamendi [valimiste] kampaanias. Kas selline teiste loojate loodu kasutamine ilma loojatega kokkuleppeta on teie hinnangul õige ja eetiline? Millist selget sõnumit selline käitumine teie hinnangul ühiskonnas kannab? Kas te soovite sellist kokkuleppeta kopeerimist – sisuliselt inimeste tüssamist – ka edaspidi jätkata?

See, et sõna on vaba, on kõlanud siin väga kõvasti ja ka meie endise presidendi suust. See, et raha on vaba – ma nägin isegi teie rinna peal seda märki, kui te seisite pensionisamba lammutamise eest.

lammutasite ära Eesti rahva tuleviku pensionifondi. Sellest on mul väga kahju. See oli üks tõsiseid vigasid, mis meie pensionisüsteemis juhtus. Ma veel kord kasutan võimalust, et kutsuda kõiki üles elama kaasa Eesti inimestele. Olge positiivsed!

Aitäh! Rohkem küsimusi ei ole. Lõpetan meie tänase viienda küsimuse käsitlemise. Nagu ma ütlesin, tänast kuuendat küsimust me ei ava. Liigume kohe edasi küsimuse nr 7 juurde, mis on peaminister Kaja Kallasele. Küsib Riigikogu liige Aleksandr Tšaplõgin ning teema on riik ja kirik. Aleksandr Tšaplõgin, palun! Lugupeetud istungi juhataja! Lugupeetud peaminister! Loen uudist: Siseministeeriumi ametnikud peavad vestlusi õigeusu kogudustega, et nad lahkuksid Moskva patriarhaadi alluvusest. Teadaolevalt ei ole Eesti õigeusu kirik juriidiliselt Moskva patriarhaadi tütarettevõte. Jutt käib kanoonilistest suhetest ehk puhtalt kiriku asjadest. Aga meil on kirik ju riigist eraldatud. Mis siis Siseministeeriumil sellega pistmist on? Aitäh! Kõigepealt, eks eelistus on loomulikult see, et organisatsioonid leiaksid endale ise sobiva lahenduse.

Venemaa Föderatsiooni sõjalist agressiooni toetavaks organisatsiooniks. See puudutab Moskva patriarhaati kui institutsiooni ja juhtorganit, mitte kuidagi aga õigeusu traditsioone järgivaid inimesi. Seda Riigikogu avaldust, mis oli erakondadeülene,

et inimesed, kelle jaoks patriarh Kirill on ikkagi arvamusliider, saaksid aru, et sellised asjad ei ole Eestis kuidagi lubatud. Agressiooni õigustamine ja kõik see, mis sellega kaasa tuleb, on

Aga mul on teine küsimus. Tekkis selline kummaline olukord, et teie abiga sai Tallinna linnapeaks inimene, kelle perekond ajab äri Venemaal, maksab seal makse ja toetab sellega Putinit. Kui te ei saa aru, siis ma seletan. Tal on Venemaal rahakott ja see tähendab, et ta sõltub Putinist. See on ilmselgelt julgeolekurisk. Aga teie välisminister räägib siin, et kõik on okei. pressib teie siseminister meie kirikuid ja kaaskodanikke, et nemad laseksid lahti kanoonilistest suhetest Vene kirikuga. Seletage mulle selle loogikat palun. Meil on demokraatia ka Tallinna linnas. Riigi või valitsuse tasandil me ei tegele sellega, kes

palvetama Venemaa võidu eest ning nimetanud sõda Ukrainas pühaks sõjaks, kus vaenlaseks on satanismist läbi imbunud kollektiivne lääs. Ja seda toetada olevat kõigi õigeusklike kohustus. See ei ole kuidagi usuga seotud, poogitakse juurde poliitilist varjundit, mida seal tegelikult ei ole. See on ohtlik, sellepärast et inimesed, kes kuulavad seda patriarhi, arvavad tõepoolest, et

tahab minna täpselt sama teed ja see on ohtlik just terrorismi vaates. Aitäh! Järgnevalt lisaküsimus. Siim Pohlak, palun!

islamiterroriohu kontekstis ette võtma? Kas te plaanite ka sellega seoses mingeid avaldusi, mingeid seisukoha[võtte], mingeid järgmisi samme? Äkki kirjeldate sedasama probleemi natukene ka islamiusu kontekstis. Aitäh!

See on just see, mida peaks vältima. See ei tähenda seda, et islamiusus on kõik sellised asjad olemas, vaid on teatud usujuhid,

islami kogukonda, kui on teistes Euroopa riikides. Teised Euroopa riigid tegelevad sellega väga-väga tõsiselt ja palju rohkem, kui meie oleme nende asjadega kokku puutunud, seoses

Väga paljudel on see ka Euroopa Parlamendi valimistel suur teema – migratsioon üldiselt. Neid teemasid arutatakse Euroopa tasandil täpselt samamoodi: kuidas me ikkagi kaitseme Euroopat täiendava migratsiooni eest, mis toob kaasa uusi riske? Sellega tegeletakse.

et meil pole sellist kogukonda ja meil ei ole nii põhjalikke kogemusi. Ja meil on ka väga palju muid muresid, millega me hetkel tegeleme. Aitäh!

ja palvetatakse eraldi selle eest, et sõda lõppeks nii kiiresti kui võimalik. Aitäh, Anastassia Kovalenko-Kõlvart! Ma ei saa seda mitte kuidagi lugeda protseduuriliseks küsimuseks, sellepärast et see ei kvalifitseeru mitte ühelgi moel protseduuriliseks küsimuseks.

Nii, läheme kaheksanda küsimuse juurde. See on samuti peaminister Kaja Kallasele, küsib Riigikogu liige Urmas Reinsalu ja teema on poliitiline olukord. Urmas Reinsalu, palun!

Aga teate, ma küsin teilt kaks konkreetset küsimust. Minu esimene küsimus – ilmestamaks kehva poliitikat, aga ka otsustamatust – puudutab kurikuulsat automaksu.

Nüüd on teie valitsusel kavas hakata maksustama Eesti sees kõiki tehinguid autodega. Miks te, teades tegelikkuses suurepäraselt, et see ei vasta inimeste toimetulekuhuvidele ja sellele ei ole ühiskonnas toetust, olete taha pugedes inimesi täiendavalt koormava meetme? Seda esiteks. Teine küsimus puudutab otsustamatust riigi rahanduses. Valitsuskoalitsioon hääletas siin siin eile maha Isamaa ettepaneku vähendada jooksvalt valitsemiskulusid poole protsendi ulatuses SKP‑st. Ettepaneku, [mis puudutab seda, et] te olete prognoosinud valesti eelarve täitumist, mille eest ma hoiatasin teid juba läinud sügisel. Miks te seda tegite? Küsimus on väga lihtne. Valitsus ajab poliitikat, mis paraku ei vasta inimeste toimetulekuhuvidele ja meie majanduse huvidele. Seetõttu on Eesti jätkuvalt riik, mis on Euroopas kõige suuremas majanduslanguses. Proua

See tööriist ei ole peaministri kiusamine, et ta läheks ise ära, vaid see tööriist on umbusalduse avaldamine. Saage siin Riigikogus kokku vähemalt 21 pooltallkirja, algatage siis umbusaldus ja veenge kolleegid Riigikogus ära, et ma ei sobi seda ametit pidama. Umbusaldus läheb läbi, kui te suudate kolleegid ära veenda. See on see tööriist – teile meeldetuletuseks. Nüüd konkreetselt

ühe aastaga! – kasvatada Välisministeeriumi eelarvet 30%. 30%! Ja praegu soovitate justkui tohutut riigiametnike vähendamist. Ometi, mida te ise välisministrina tegite? Suurendasite just ametnike arvu, ja suurendasite

Aitäh! Järgnevalt lisaküsimus. Siim Pohlak, palun! Aitäh, lugupeetud juhataja! Hea peaminister! Ma kõrvaltvaatajana sõbralikult ütlen, et selline ohvrimentaliteet – halb opositsioon kiusab, kurjad Võru inimesed kiusavad – ei ole võib-olla päris

tasuta, laenud on intressiga ja intressimäär on tõusnud. Nüüd tulen maksude juurde. Jällegi, maksustada saab kolme asja: saab maksustada tarbimist, saab maksustada tulu ja saab maksustada vara. Varamaksud on meil olnud

tööjõukulusid, teine efekt on see, et inimestele jääb rohkem raha kätte, ja kolmas efekt on see, et kui inimestele jääb rohkem raha kätte, siis nad suunavad selle raha majandusse, mis omakorda elavdab Eesti majandust. Nii et see on kindlasti positiivne asi. Suur Suur tänu! Järgnevalt Urmas Reinsalu, täpsustav küsimus, palun! Proua peaminister! Inimestele ei jää mingit rohkemat raha kätte, sest just nimelt ka tarbimismaksude kaudu te võtate selle raha ära, lüües eriti valusalt just väiksema sissetulekuga inimesi. Ma tahan ümber lükata selle väite või osunduse, mis puudutas Välisministeeriumi eelarve kasvu. Te viitasite vist aastale 2020. Selle keskne põhjus oli see, et Eesti oli ÜRO Julgeolekunõukogu ajutine liige, 2020. aastal

küsimus teile, proua peaminister. Te kõnelesite mingitest kangelaslikest otsustest, mille valitsus on langetanud. Keegi neid näinud ei ole, pigem on valitsus patiseisus ja naudib mittemidagitegemist.

2024. aasta jaanuaris ma hoiatasin, et tuleb teha negatiivne eelarve, siis te ei teinud mitte midagi. Ja eile siin saalis hääletas koalitsioon maha valitsemiskulude kokkutõmbamise ettepaneku, mille Isamaa oli esitanud. Nii et tegelikkuses see on paigalmarss, proua peaminister. Te peate seda ausalt tunnistama. Mul on konkreetsed küsimused, et saada aru, kui palju hoomatakse praegu valitsusjuhtimise tasemel riigi majanduse ja rahanduse

Ja teine küsimus, millele ma ei saanud vastust: kui rahanduslik olukord on keerukas, siis miks valitsus on ikkagi kinni selles, et viia ellu Reformierakonna eelmiste valimiste kõige kallim valimislubadus? Kas see on jõukohane? Aitäh! Aitäh! Te olete ikka uskumatult osav demagoog, tõesti tahaksin aplodeerida teile. Aga te lähete osavalt mööda sellest, et

teie [ajal]. Selles mõttes, jällegi, sõnad ja teod ei lähe mitte kuidagi omavahel kokku. Te küsisite, mis on need otsused, mida valitsus on teinud. Hea küll, kasutan seda võimalust ja tuletan teile neid otsuseid meelde. Kõigepealt, kõige suurem investeering ja otsus, mida see valitsus on teinud julgeolekuolukorda arvestades, on see, et meie kaitsekulud on 3,2% SKT‑st. Seda me oleme teinud. See tähendab, et me panustame riigikaitsesse 1,3 miljardit eurot, nelja aastaga 5,6 miljardit eurot.

Olulised reformid on hariduses, kui me räägime kutseharidusest, üldiselt koolivõrgu korrastamisest, eestikeelsele haridusele üleminekust – seda me teeme.

selleks, et kulusid alla tuua. Oleme otsustanud luua uusi ühendusi, oleme käima lükanud tuuleparkide arendusi. Kindlasti ka kliimaseadus. Maksuküüru kaotamine on kõige suurem tulumaksureform või üldse kõige suurem maksureform, mis on

perehüvitisi teinud riigile jõukohasemaks, oleme teinud otsuse külmutatud varade kasutamisele võtmiseks Ukraina toetuseks – need eelnõud seisavad muide Riigikogu taga. Me oleme riigi rahanduse kordategemisel lõpetanud katuserahade jagamise. Jällegi, teie erakond on väga selgelt vedanud

Enne, kui me läheme üheksanda küsimuse juurde, on küsimus istungi läbiviimise protseduuri kohta, aga tõepoolest, Urmas Reinsalu, istungi läbiviimise protseduuri kohta. Ärme kasutame seda võimalust vastusõnavõttudeks. Sellist protseduuri ei ole meil selles formaadis ette nähtud.

tulema, vaid need jutupunktid võib lihtsalt jooksvalt saata.Mul oli konkreetne küsimus, härra Riigikogu esimees – te kindlasti panite tähele ja teie ülesanne oleks olnud kodukorraseaduse loogika alusel juhtida sellele peaministri tähelepanu kui palju jäi 2023. aastal valitsusel [raha] kasutamata, et saada ülevaade, kas valitsusel üldse on praegu mingit selget arusaama riigi rahanduse olukorrast. Praegu on juba maikuu keskpaik. Ma ei saanud sellele vastust, vaid peaminister kritiseeris seda,

Mina sekkun siis, kui ei püsita teemas. Ma olen tänase infotunni jooksul ühe korra vastavale teemale tähelepanu juhtinud ja eeldan, et kõik kolleegid peavad sellest kinni. Ma tegutsen ja toimin vastavalt Riigikogu kodu‑ ja töökorra seadusele. Seetõttu ma ei saa vähemalt selles aspektis lugeda seda protseduuriliseks küsimuseks. Antud juhul proua peaminister püsis teemas ja Riigikogu esimees ei pidanud vajalikuks sekkuda.Valdo Randpere, küsimus istungi läbiviimise protseduuri kohta, palun! Aitäh! Kuna mul on täpselt sama palju istungi protseduuri kohta käiv küsimus kui Urmas Reinsalul, siis ma eeldan, et sa annad mulle ka küsimiseks minuti ja kaheksa sekundit. Küsimus

On ka riigieelarve kontrolli erikomisjon, mis teeb pidevalt midagi muud kui see, mida seadus neile ette on näinud. Küll nad räägivad seal lilledest ja liblikatest, automaksu on arutatud umbes kordi kümme.

enesekorraldusõigus on väga suur ja nad saavad ise väga palju otsustada selle üle, mil moel komisjonides arutelu käib. See on teema, millele ma olen korduvalt tähelepanu juhtinud.

põhiseaduse § 121 ütleb, et Riigikogu ratifitseerib ja denonsseerib Eesti Vabariigi välislepingud, millega Eesti Vabariik võtab endale sõjalisi või varalisi kohustusi. Esimene asi, mida te vastasite sellele küsimusele, oli see, et tegemist ei olegi rahvusvahelise lepinguga, vaid pigem heade kavatsuste protokolliga. Ma tsiteerin: "See ei ole välisleping, see ei ole ka kokkulepe, vaid see on pigem heade kavatsuste protokoll." Mu esimene küsimus

Tsiteerin nüüd uuesti: "See ei ole välisleping, see ei ole ka kokkulepe […]" Ometi on lepingu pealkirja kirjutatud "kokkulepe", mis on rahvusvaheliste lepingute puhul tavaline. "Agreement on security cooperation and long-term support between Estonia and Ukraine".Ja teiseks, Ja teiseks, sellega seonduvalt küsin – kuivõrd lepinguga tutvudes ma sain veenduda, et osas 2 ja osas 6, vastavalt punktides 5 ja 6 ning 1 ja 2, on väga selgelt võetud nii rahalisi kui ka sõjalisi kohustusi siiski võimalik, et põhiseaduses sätestatut eiratakse ja seda ei olegi kavatsetud Riigikogu ette tuua. Aitäh! Absoluutselt, teil on õigus, kindlasti tuleb välislepingud ehk riigi nimel rahaliste kohustuste võtmine

samamoodi on sellise lepingu teinud meie naaberriigid: ei võeta otseselt rahalisi kohustusi. See on ikkagi poliitilise tahte väljendus ja nii on seda hinnanud ka erinevad juristid, et me ei võta tegelikult rahalisi kohustusi. Ja ukrainlased teavad seda väga hästi, et me ei võta selle kokkuleppega mingeid rahalisi kohustusi. See on ikkagi poliitilise tahte väljendus ja seda teevad teised riigid täpselt samamoodi. Tegemist ei ole välislepinguga ja tegemist ei ole lepinguga, millega me võtame riigile rahalisi või

siin on meil teineteisemõistmine. Aga esimene asi, mis ma selle kohta ütlen, on see, et pealkiri võiks vastata sisule. Kui te ütlete, et mitte mingisuguseid kohustusi ei võeta ja see ei ole kokkulepe ega leping, siis kirjutage pealkirja näiteksprotocol of intentions,

sätestavad minu hinnangul väga selgelt rahalised kohustused. Punktis 5 on kohe alguses öeldud, et osapooled joonivad alla vajadust tagada – joonivad alla vajadust tagada! – sama toetuse tase Ukrainale, mis on praegu olnud. Tagada? Joonivad alla vajadust tagada? Siin jääb muidugi natuke ruumi tõlgenduseks, kas see on kohustuse võtmine, aga minu meelest ei ole sugugi selge, et siin ei ole kohustuse võtmist. Ja siis räägitakse 0,25%‑st sisemajanduse koguproduktist aastatel 2024–2027. Vaatame osa 6, mis kannab pealkirja "Koostöö tulevaste relvastatud rünnakute korral". Siin on punktides 1 ja 2 öeldud, et sellisel juhul, kui tulevikus peaks ilmnema Venemaa relvastatud rünnak Ukraina vastu,

et me ei saa võtta ei rahalisi ega sõjalisi kohustusi, sellepärast et meil on põhiseaduses selline piirang. Seetõttu me oleme neid sõnastusi täpselt niimoodi timminud, et see ei oleks sõjaliste ega rahaliste kohustuste võtmine, vaid see oleks poliitilise tahte väljendus, täpselt nii, nagu seda on teinud ka meie naaberriigid. Ukrainale on vaja seda poliitilise tahte

riigiõiguse juristid igatpidi [kontrollinud], et see ei ole täiendavate kohustuste võtmine. Kui see oleks ja kui selline juhus peaks tulema, siis vastab tõele, et me tuleme Riigikokku välislepingu ratifitseerimiseks, nii nagu põhiseadus ette näeb, ja küsime selleks Riigikogu mandaati – ilma selleta me selliseid kokkuleppeid

Aitäh! Ja üks lisaküsimus. Urmas Reinsalu, palun! Aitäh! Proua peaminister! Muidugi on selle kokkuleppe sõlmimine asjakohane

nii-öelda vana, kogenud poliitikarebasena, oma küsimuse juurde, mis oli konkreetne ja selge. Te hakkasite rääkima hoopis rannarahvast, sellest, et Isamaa seisab rannarahva eest. Aga see on hoopis omaette ooper.

Kui proua peaminister soovib vastata, siis ta võib seda teha, aga kui ta ei soovi vastata, siis on võimalik küsida täna veel küsimusi, kui meil selleks aega jääb. Aga praegu palun, proua peaminister!

See ei ole kokkulepe ukrainlastega, vaid see on meie enda sisemine otsus. Aga loomulikult selleks, et see oleks siduv, peaks see olema ka riigi eelarvestrateegias kirjas, ja sinna see kindlasti kavatsetakse [panna]. Mul on hea meel, et te ütlesite, et te toetate valitsuse

väga vana poliitikarebane, nii et ma ei tea, kas võtta seda komplimendina või mitte. Aga ma tulen küsimuse juurde. Ei, ma ei ütle teile siin seda numbrit lihtsalt sellel põhjusel, et teie küsimus oli poliitilise olukorra kohta ja mul ei ole seda numbrit kaasas. Muidugi ma tean seda numbrit, aga ma ei hakka siin

See annab oluliselt parema võimaluse pidada sisulist debatti. Head kolleegid, ma lõpetan meie üheksanda küsimuse käsitlemise. Ühtlasi oleme me jõudnud sellisesse seisu, et rohkem küsimusi me täna võtta ei saa, seda põhjusel, et meil on küsimuseks ette nähtud kaks minutit ja vastuseks kolm minutit ning kaks minutit enne täiskogu istungi algust tuleb lasta lasta kõlada saalikutsungil. Seetõttu rohkemateks küsimusteks meil aega ei ole. Ma tänan kõiki valitsuse liikmeid! Olgu, hästi! Võtame enne lõpetamist veel Varro Vooglaiu kiire protseduurilise märkuse. Aga tõesti, protseduuriline küsimus istungi läbiviimise protseduuri kohta, palun! palun! Lugupeetud istungi juhataja, aitäh võimalust andmast! Minu küsimus on nii protseduuriline, kui üldse olla annab, ja olen ka kiire, nagu te palusite. Urmas Reinsalu, hea kolleeg, siin enne kurtis, et peaminister ei vastanud tema hinnangul tema küsimusele.

Kõik